Seoses Riigikogu liikmete Kaja Kallase, Kristina Kallase, Madis Kallase, Kalle Laaneti, Lauri Läänemetsa, Kristen Michali, Hanno Pevkuri, Heidy Purga, Signe Riisalo, Riina Sikkuti, Margus Tsahkna ja Mart Võrklaeva volituste peatumisega nende nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeteks asuvad tänasest Riigikogu liikmeks asendusliikmed Mait Klaassen, Katrin Kuusemäe, Hanah Lahe, Priit Lomp, Eduard Odinets, Õnne Pillak, Juku-Kalle Raid, Mati Raidma, Reili Rand, Valdo Randpere, Tanel Tein ja Urve Tiidus. Järgnevalt kuulame ära nende ametivanded. Kõigepealt Mait Klaassen, palun!

Austatud kolleegid! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. (Aplaus.) Austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Head kolleegid! Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu XV koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale.

Hea Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel annan üle kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu. Nagu me teame, on Eesti kõrghariduses rida põhimõttelisi probleeme. Esiteks ei vasta ülikoolide ettevalmistatavad spetsialistid Eesti tööturu vajadustele, teiseks on kiiresti langenud õppe kvaliteet ja kolmandaks toimub kõrgharidusõppe kiire ingliskeelestumine. Kiire ingliskeelestumine on seotud ülikoolide kvaliteedi languse ja ettevalmistatavate spetsialistide mittevastavusega Eesti nõuetele. Peaaegu kõik välisüliõpilased õpivad inglise keeles ja üldjuhul võetakse välisüliõpilased ülikoolidesse vastu ilma sisulise konkursita. Samas õpib inglise keeles järjest suurenev osa Eesti üliõpilasi. Pole kahtlust, et kõrgkoolides leviv ja domineerima kippuv inglise keel on ohuks meie keelekasutusele ja emakeele elujõule. Ülikoolide missiooniks on edendada teadust ja kultuuri ning ülikoolide rahastamisel tuleb arvesse võtta õppe kvaliteeti. Ent ülikoolid ei pea Eesti maksumaksja arvel toetama rahvusvahelistumist ega edendama rahvusvahelist mobiilsust, mida kõrgharidusseadus nõuab. Seega tuleb kõrgharidusseadusest eemaldada need kammitsad, mis suunavad ülikoole rohkem välistudengeid vastu võtma ning neile ja meie endi kaasmaalastele inglise keeles haridust andma. Eelnõu peatab ingliskeelestumise Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides ja riigi rakenduskõrgkoolides.

Riina Solman, palun! Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud kolleegid!

Riigikogu valimistel olid maakonna Eesti kodanike hulgas kõige populaarsemad avalikult Venemaa-meelsed kandidaadid, kellest teatavasti üks viibib riigivastase kuriteo kahtluse tõttu vahi all. Ukraina sõja laienemise järel on maakonna elanikud teinud Venemaad toetavaid avaldusi, sealhulgas pöördunud Putini poole palvega, et ta korraldaks Eesti peaministri tapmise. Hiljuti ilmus Narvas valitsuse teisaldatud tanki asupaika grafiti Vladlen Tatarski lubadusega tappa kõik, keda vaja. Aprilli esimesel poolel,

mahapõletamise taga on. Sellega seoses on uurimise ja selle tulemuste kohta mitmeid küsimusi siseminister Lauri Läänemetsale. Aitäh!

Keskfraktsiooni nimel soovin üle anda ettepaneku Vabariigi Valitsusele. Eelmise valitsuse majanduspoliitika tekitas Eestis rekordilise inflatsiooni ja kõige rohkem kasvas just toidu hind. Toit on aastaga kallinenud veerandi võrra ja see lööb kõige valusamalt just meie kõige vaesemate ühiskonnaliikmete pihta. Just nendel kulub toidule kõige suurem protsent sissetulekust. Uue valitsuse plaanid tekitavad veelgi suuremat ohtu. Käibemaksu tõus soodustab edaspidi inflatsiooni ning tulumaksureform võtab raha vaesematelt ja jagab seda rikkamatele. Selle tõttu teeme ettepaneku langetada toidu käibemaksu 5%-le. See See tähendab seda, et kui käibemaks on 22%, siis iga kuues euro jääb edaspidi inimesele kätte. See vähendab ühiskonnas ebavõrdsust ja sellest võidavad kõik. Ma palun teie toetust sellele ettepanekule. Aitäh!

Hea juhataja! Head kolleegid! Mul on rahvuskonservatiivide nimel au üle anda arupärimine peaministrile ja see arupärimine on kantud murest meie rahvastiku seisundi pärast. Nimelt on alust hinnata, et meie rahvastiku olukord on kriitilisem kui kunagi varem peale iseseisvuse taastamist. Vähe sellest, et Eestis registreeriti eelmisel aastal

ka sündimuskordaja, ja ka välissündmused ei põhjenda sündide arvu langust, sellepärast et meie lähiriikides on sündimus langenud märksa

Oodatav keskmine eluiga sünnimomendil ja tervena elatud aastad on vähenenud. Ma usun, et ma ei dramatiseeri üle, kui ma ütlen, et tegemist on ikkagi rahvastikukriisiga, mis juhul, kui sellesse ei sekkuta, kasvab üle rahvastikukatastroofiks. Võib-olla selle rahvastiku olukorra, ütleme, näitajad olid sama negatiivsed ka iseseisvuse taastamise esimesel aastakümnel, aga siis valitsused tegelesid sellega, siis oli see mure teadvustatud ja seda prooviti parandada. Aga praeguse valitsuse sammudest selgub … Aeg, hea kolleeg! … et tegelikult kavatsetakse olukorda hoopis halvendada. Aitäh!

Austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud saadikud! Annan Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel peaminister Kaja Kallasele üle arupärimise, mis käsitleb Eestis ajutise ja rahvusvahelise kaitse saanud Ukraina mobilisatsiooniealisi mehi. Arupärimise eesmärgiks on aidata Ukrainat, et selgitada [välja] ja vajadusel muuta saabunud mobilisatsiooniealiste meeste staatust. Eestis on 8625 Ukraina meeskodanikku, kellel on elamisluba ajutise kaitse alusel või kellele on antud rahvusvaheline kaitse. 2023. aasta esimese kolme kuu jooksul tuli Venemaalt Eestisse 1015 Ukraina mobilisatsiooniealist meest, kes moodustasid 45,3% kõigist Eestisse Venemaa kaudu saabunud Ukraina kodanikest.Sellega seoses on meil järgmised küsimused. Miks on suurenenud Venemaalt Eestisse tulevate mobilisatsiooniealiste Ukraina meeste arv ja osakaal? Kas valitsus teadvustab, et Ukraina meeste mobilisatsioonikohustuse mittearvestamine nendele Eestis kaitse andmisel võib suurendada mobilisatsioonikohustuslaste lahkumist Ukrainast? Kas peaminister saab aru, et kõnealuse poliitika tulemusena nõrgestatakse Ukraina kaitsevõimet? Mida kavatseb valitsus ette võtta, et lõpetada Ukraina kaitsevõime nõrgestamine? Aitäh!

Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Annan Isamaa fraktsiooni nimel üle kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmine, kuna see ei näe ette, et kandidaat peaks oskama kohaliku volikogu töökeelena nõutavat eesti keelt. Eelnõuga on kavas seadusesse sisse viia täiendav kandideerimise nõue eesti keele oskamise näol, samuti sätestada keelenõude sisu, selle tõendamise kord ning täpsustada järelevalvega seonduvaid sätteid. Kavandatud muudatustega tagatakse, et kohaliku omavalitsuse volikogude istungid toimuksid eesti keeles. Muudatused on ajendatud praktikas ilmnenud probleemidest, kuna kahjuks mitte kõik kohaliku omavalitsuse volikogudesse valitud liikmed ei valda eesti keelt tasemel, mis võimaldaks volikogu töös eesti keeles osaleda. Eelnõu laiem eesmärk on aidata kaasa eesti keele kasutamisele peamise suhtluskeelena ning selle abil ka tugevdada eesti keele kui riigikeele positsiooni Eesti riigis. Kehtestatavad nõuded laienevad nii Eesti kodanikele, kelle hulgas on ka inimesi, kes ei valda piisavalt eesti keelt, kui ka nendele inimestele, kes ei ole Eesti kodanikud, aga kellel on õigus kandideerida kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks ja kes võivad seaduse kohaselt olla kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed. Head kolleegid, ma loodan, et me menetleme seda eelnõu kiiresti ja sujuvalt ning võtame selle vastu ühena esimestest. Aitäh! Head kolleegid! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud kaks seaduseelnõu, ühe otsuse eelnõu ja kolm arupärimist. Juhatus otsustab nende menetlemise vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele.Nüüd Nüüd mõned teated, head kolleegid. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimuvad siin istungisaalis järgmiste parlamendirühmade moodustamise koosolekud: Eesti-Küpros, kokkukutsuja Kristo Enn Vaga; Eesti-Rumeenia, kokkukutsujaAnts Frosch; Eesti-Hispaania, kokkukutsuja Lauri Laats; Eesti-Leedu, kokkukutsuja Enn Eesmaa. Samuti toimub siin järgmiste toetusrühmade moodustamine: Raplamaa toetusrühm, kokkukutsuja Rene Kokk; Nursipalu kogukonna toetusrühm, kokkukutsuja Ester Karuse. Ja nüüd, head kolleegid, oleme jõudnud kohaloleku kontrollini. Kohaloleku kontroll, palun!